Dragica (SDP)** Raspravit ćemo: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o drugom zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, hitni postupak,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 zastupnici. Pred vama se nalazi ugovora o drugom zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka. Ovo je zajam na iznos od 150 milijuna eura, rok otplate je 15 godina, kamatna stopa je šestomjesečni Euro RIBOR uvećan za fiksnu maržu, znači trenutno kamatna stopa je 1,16% znači jedan od najpovoljnijih zajmova koje je Vlada RH uspjela ostvariti. Međutim ono što je bitno nije zajam kao zajam, ovo je zajam koji je dobiven na temelju provedenih reformi. Znači ne bi mogli dobiti zajam da nisu reforme provedene. Jel često u javnosti slušamo kako Vlada ne provodi reforme, kako nema dovoljno snage, kako nemamo dovoljno u svemu tome, međutim sa međunarodnim financijskim institucijama koje vrlo jednostavno po svojoj matrici prolaze ukoliko niste zadovoljili određeni postotak u njihovoj matrici jednostavno nećete dobiti i kaže da ne zadovoljavate. Znači prvi zajam je potpisan za vrijeme bivše vlasti, također čini mi se oko 150 milijuna eura, ovo je drugi zajam to znači da se reforme u Hrvatskoj provode pogotovo u ovom dijelu sastoje se od dva seta reformi. Mislim da ih je ovdje bitno napomenuti, prvi set reformi je jačanje fiskalne održivosti i konsolidacijom rashoda kroz daljnje promicanje fiskalne održivosti i transparentnosti kroz jačanje učinkovitosti javne uprave i jačanje fiskalne discipline u zdravstvenom sustavu, jačanje učinkovitosti i djelotvornosti socijalnih naknada, usmjeravanje potrošnje na pomno odabrane programe i racionalizaciju

to je fleksibilizacija tržišta rada i poticaja zahtjevnog sudjelovanja na tržištu rada, smanjivanje administrativnih i regulatornih prepreka za poslovanje, smanjivanje udjela vlasništva u državnim poduzećima, te kroz osnaživanje okvira za investicije. Znači svi zakoni koji su definirali, a vidite koje široko područje od socijalne, mirovinskog i zdravstvenog sustava, fiskalnog sustava su morali biti provedeni, znači morali su implementirani biti zakoni svi ovi zakoni područja zakona su donesena u ovome Visokom domu. Tako da ovo nije zajam kao što govorimo da je to zajam za određeni, da ne kažem određena vrsta kredita nego zajam kao što i sam naziv govori razvojnu politiku gospodarskog oporavka. I za njega su morale biti reforme napravljene. Tako da i zbog toga je zapravo i ajmo reći ovako povoljna kamatna stopa jer u ovom uvjetima svakako kamatna, za financiranje od 1,16% je povoljno. I reforme se provode, radimo sada na novim zajmovima sa Svjetskom bankom u područjima zdravstva, u područjima socijale. I mislimo da je to jedan od ispravnih putova na koji način dobiti sredstva. Znači ukoliko se provedu reforme da za to zapravo i dobijemo povoljnije uvjete financiranja. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Kolega Ivan Šuker. Ali javili ste se pojedinačno. u ime kluba zastupnika HDZ-a Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa meni je izuzetno žao što mi o ovakvim temama raspravljamo na ovakav način jer za pola sata će se pojaviti tema i svi će postati stručnjaci za javni dug, za udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu, za zaduživanje i za ne znam šta, svi sve znaju. ovo je tema o kojoj možemo razgovarati o načinu vođenja kroz knjigovodstvo sredstava i kredita koje dobivamo od institucionalnih banaka za reforme i ovo je točka u kojoj možemo govoriti o reformama. Međutim mi nažalost prođemo ovako i onda nekakve jasne i konkretne stvari uđu u političke vode i onda nažalost Hrvatska liči na šta liči jer kažem svi postaju stručnjaci za sve. ja sam rekao jutros predsjedniku Sabora da ću to ponavljati i ponavljati ću do iznemoglosti što ovom zakonu fali, gospodine ministre, zato i je 2010. donesen Zakon o fiskalnoj odgovornosti, zato ste i vi predložili izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti da saborski zastupnici iz prijedloga zakona vide zašto se troše novci hrvatskih građana. Dakle, nije istina da su po ovome kreditu provedene reforme jer u obrazloženju ovdje piše lijepo program reformi podupire se drugim zajmom. Dakle, ovaj zajam će podupirati točno reforme koje su na načelnoj razini napisane u točki 4. Međutim, da se držimo Zakona o fiskalnoj odgovornosti onda bi to bilo daleko detaljnije obrazloženo zašto ćemo mi utrošiti 150 150 milijuna eura ili skoro milijardu i 100 milijuna kuna. I druga stvar, ako provedemo reforme, ako ćemo u to uložiti da li je to informatička infrastruktura, da li je to nešto drugo, to u konačnici mora imati efekat na proračun da li pozitivan ili negativan. ne možemo reći da ćemo utrošiti milijardu i 100 milijuna kuna za poboljšanje i funkcioniranje, pa tu se između ostaloga govori i jačanje fiskalne održivosti konsolidacijom rashoda i tu se točno pobraja šta. I kažem zato i je ona odredba u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti da predlagatelj zakona mora navesti za što se koriste sredstva. Jer dok god budemo se ponašali ovako kako se ponašamo, imali smo mi i onaj PFU obrazac od 2005. godine gdje su proračunski korisnici napisali unutra međutim nažalost nikada se nisu radile analize potroška sredstava da li je to tako i koji su efekti sve toga skupa. Možda bi nam i situacija bila drugačija. Ali ako smo već donijeli Zakon o fiskalnoj odgovornosti, ako imamo fiskalno pravilo onda bi trebali početi svi polako dobivati naviku da ono što smo donijeli da to poštujemo. Jer s punim pravom nam sutra može netko reći a što vi tražite od nas ako vi niste u stanju provoditi zakon onako kako hoćemo. Taj zakon je donesen prije tri mjeseca ili četiri, nije bitno sada tih mjesec dana a nama još uvijek u Sabor stižu zakoni po potpuno istoj špranci špranci kao što su stizali prije donošenja toga zakona. Dakle, da zaključim da više ne pričam. Ovo je povećanje javnog duga u budućnosti za milijardu i 100 milijuna kuna. To je onaj kostur iz ormara koji se ne vidi u direktno onom trenutku kada se kredit utroši nego se on temeljem metodologije knjiži kasnije i godina kroz proračun i kao rashod. Da je taj kredit po svim svojim uvjetima vrlo povoljan i je, zato i te institucionalne banke daju kredite za provođenje određenih reformi. Ali ključno je da mi vidimo što bi se, što će se točno financirati sa tih milijardu i 100 milijuna i da možemo nakon godinu ili dvije postaviti pitanje da li smo sa tim reformama uspjeli, da li tim reformama možda treba ponuditi ostatak i osigurati dodatna sredstva da dođemo do onoga što smo željeli doći, to je ono što fali u prijedlozima zakona. To je ono što fali nama možda i za realne rasprave a ne političko prepucavanje jer u konačnici mi se možemo prepucavati jer nama je javni dug u BDP-u toliki i toliki ili ovoliki i onoliki, netko će nam u tome trenutku reći ne možete ući u euro zonu zbog toga ali u konačnici to će platiti hrvatski I stoga kažem elementarna stvar koje bi se Vlada morala držati da nam kaže za što će se utrošiti novce jer ja ne mogu nikako prihvatiti da je to daljnje pomicanje fiskalne održivosti i transparentnosti. kada bi mi netko rekao što to znači jer mi smo prije 2, prije 6, 7 godina imali onu knjižicu na koju smo na jedan vrlo jednostavan način građanima Hrvatske pokušali približiti trošenje proračuna, pa to je nekakav transparentan i otvoren način. Onda je došla ekonomska kriza pa se te knjižice nestalo, što znači taj održivost i transparentnost jačanje učinkovitosti javne uprave. E pa ja mislim da nema političara u Hrvatskoj koji to nije rekao nekoliko puta. Međutim, javna uprava je vrlo širok pojam i ne zna se da li se tu misli na obrazovanje, da li se to misli na zdravstvo, onda imate dio državne uprave, njih negdje oko 8 tisuća koja su čista administracija, pa onda imate posebno vojsku, posebno policiju, posebno pravosuđe, dakle koji je to dio javne uprave. Jačanje fiskalne discipline u zdravstvenom sustavu, e sad gledajte, ako smo mi 2002. sa ciljem jačanja fiskalne discipline u zdravstvenom sustavu zdravstveni sustav uključili u riznicu i sad se netko pametan sjetio pa će to izvući natrag iz iz riznice sa pričom da on imat će odgovornost sa sredstvima, mislim to može samo netko reći tko se nikad u životu nije bavio sa financijama. Pa svak onaj tko dobije svoju poziciju u proračunu je itekako odgovoran za ta sredstva, ali da ta sredstva se racionalnije koriste što se tiče i Državne riznice i zdravstva, to je sigurno drugi par cipela. Pa mene zanima dakle o ovome jačanju učinkovitosti, jačanje fiskalne discipline u zdravstvenom sustavu dal to znači isključivanje gospodine ministre zdravstvenog sustava iz riznice ili taj zdravstveni sustav ostaje u riznici. To su velike razlike, velike razlike. I to će se osjetit u onom trenutku kad zdravstveni sustav iziđe iz riznice. To je velika razlika. Dakle tu se nešto kaže, s tim da mi ne znamo što će biti. Jačanje učinkovitosti i djelotvornosti socijalnih naknada, usmjeravanje potrošnje na pomno odabrane programe i racionalizaciju mreže socijalne zaštite. E kad bi mi ovo netko preveo ja bih bio najsretniji čovjek na svijetu. Jačanje pravednosti i financijske stabilnosti mirovinskog sustava. E sad mi recite što, tu su kolege iz HSU-a, što znači jačanje pravednosti i financijske stabilnosti mirovinskog sustava kad mi znamo da sve ono što po raznoraznim zakonima treba dobiti mirovinu u Republici Hrvatskoj, da se razumijemo svi ti ljudi su zaslužili tu mirovinu, ne bi netko mislio da je netko ovako, onako. Razlika između onog što prikupimo mirovinskim doprinosom i onim što isplatimo je negdje oko 17, 17,5 milijardi kuna. Dakle što ova reforma jačanje pravednosti i financijske stabilnosti mirovinskog sustava znači? E pod 2 imamo stvaranje okruženja za rast privatnog sektora, obuhvaćeni program reformi koji će se usredotočit na četiri skupine, povećanje fleksibilnosti tržišta rada i poticanje na aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Jel to znači preduvjet donošenju novog Zakona o radu i zašto tu treba potrošit tolike novce? Pod B, smanjenje administrativnih i regulatornih prepreka za poslovanje. E pa ovo što smo maloprije rekli, reforma javne uprave je valjda i ovo smanjenje administrativnih i regulativnih prepreka za poslovanje, smanjenje udjela vlasništva u državnim poduzećima kroz privatizaciju i likvidaciju poduzeća u državnom vlasništvu. Mene sad zanima stvarno što će se od ovih milijardu i 100 milijuna utrošiti za ovaj segment privatizacije. Ako smo rekli da je DUDI konačno napravio registar imovine, iako tvrdim da to nije tako, ako smo skoro privatizirali sve što je investitorima interesantno u Republici Hrvatskoj, dakle u što će se uložiti novci, u koji segment. I osnaživanje okvira za inovacije, tu će valjda ministar novi prosvjete to strašno prostudirati jer on ima sigurno više osjećaja osjećaja za inovacije od prošlog ministra. I cijela ova priča će za potporu dobit kredit od 150 milijuna eura i mi sutra kao saborski zastupnici, osobito mi iz oporbe koji nećemo imat tu privilegiju da znamo u kojem je smjeru Vlada kretala, nećemo znati na što su se potrošili ovi novci i da li je ovih milijardu i 100 milijuna utrošeno u ove reforme dalo određene rezultate ili nije. A ministar financija, bez obzira tko će biti u budućim nekakvim vremenima, će dobivati jezikovu juhu koliki mu je javni dug u nekim budućim razdobljima, koliko mu je porastao. Ali nažalost, u Hrvatskom saboru ne postoji volja i želja da se raspravlja o ovoj točki dnevnog reda, ali vjerojatno kad krene halabuka o tome koliki je javni dug i koliko ima kostura u ormaru, kostura u ormaru, onda se nitko neće sjetiti da smo donijeli odluku za 150 milijuna za reforme za koje nitko živ ne zna kakve će biti. I to je možda najveća zabluda ovih kredita kod institucionalnih banaka gdje se ministri financija muče da ih ispregovaraju, da dobiju povoljno sredstva, a onda kasnije svi oni koji ta sredstva koriste se baš ne muče previše da provedu te reforme. Hvala lijepo. Pa kolega Šuker, dobro ste se zapitali, a i ja se pitam šta znači rješenje te pravednosti jer i vi i ja i svi mi koji se bavimo mirovinama znamo da je milijarda i 100 premala cifra da bi se riješili svi problemi o mirovinskom sustavu, prije svega jedan od najvećih problema,, a to je aktualna vrijednost mirovine. Za to rješenje bi trebalo barem tri puta toliko koliko iznosi ovaj zajam što mislim da je u ovom trenutku vjerojatno nemoguće, nadam se da jedan dio tog zajma bude se stvarno ostvario prema ovom prijedlogu zakona i da će se barem riješiti neki problemi u mirovinskom sustavu kojih svi dobro znamo da ih još uvijek ima. Hvala. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Šemper gledajte, negdje oko 800-850 tisuća umirovljenika ima mirovinu ispod 3000. Ako govorimo po pravednosti onda je to po meni ključna stvar. S druge strane ako govorimo o fiskalnoj održivosti onda kažemo da nema novaca za to. Zato reći da će se potrošiti za veću pravednost u mirovinskom sustavu meni nije jasno kako to misle, što misle. Dakle zato kažem kako nije dobro napamet ad hoc nabrojat neke stvari jer tu se radi o milijardu i 100 milijuna kuna koji će se potrošit za nešto. I vi kad pogledate malo ove materijale onda ćete vidjeti, unutra vam je točno navedeno na što ne možete koristiti sredstva, za kupnju kojih usluga i roba ne možete koristiti sredstva ovoga zajma. Ali zato je bila i ako se sjećate kad je bila rasprava o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, mislim da je to bio članak 3. stavak 5. ako se ne varam. Oko njega se najviše vodila rasprava, a taj zakon o fiskalnoj odgovornosti je donešen zbog toga samo da oni koji troše novce budu odgovorni za to što troše, da ne mogu najavljivati da će nešto dijeliti ako im za to prije svega Hrvatski sabor na prijedlog Vlade nije usvojio u proračunu. I sad kad vi ne poštujete tu odredbu Zakona o fiskalnoj odgovornosti onda vam ostaju ovakve nejasne odredbe. I to je razlog zašto sam ja i kod ovog prvog i kod ovog zakona govorio da naprosto se to mora dogoditi. Možda ministar zna što se događa, ali ja sam čitao što piše u obrazloženju zakona. Dakle, ja ne mogu znati što netko misli, ja čitam ono što mi je napisano. A ovdje piše da je ovaj kredit kao potpora za reforme, za provođenje reformi a radi se o milijardu i sto milijuna za koliko raste javni dug Republike Hrvatske. Završno ministar Boris Lalovac, izvolite. put sa Svjetskom bankom ovaj prvi zajam 150 milijuna eura šta znači provedba toga i da ne možete ga dobiti da niste nešto napravili. Znači ovo je napravljeno, znači nije da ćemo morati raditi. Ja se slažem da je u samom obrazloženju kada nemate potpune informacije onda se zapravo može tako dobiti krivi dojam. Vrlo kratko. O izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti učvrstila se trajna fiskalna politika. Ono što je bila zamjerka njih je da fiskalni odbor dođe pod tijelo Sabora da bude fiskalno u tom dijelu i i transparentno. To je kada govorimo o fiskalnima. Usvojena je uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenih poslova u državnoj upravi kojima se ujednačava sustav plaća u državnim i javnim službama. Uredba je stupila na snagu u ožujku 2013. godini. Donesen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se racionalizira potrošnja lijekova usvajan na nacionalnoj razini. Također 2013. godine. Uvođenje imovinskog cenzusa. Znači iza svih ovih točaka koje smo ovdje govorili da je Svjetska banka odobrila, odnosno Međunarodna banka za obnovu i razvoj iza njih postoji i svakako slažem se sljedeći puta kod obrazloženja da trebaju biti točno navedene određene određene mjere što je Vlada usvojila, a usvojila u ovom Visokom parlamentu. Ja se ispričavam, ja moram ići. Zahvaljujem. Ali mene na žalost nekih još uvijek jako dobro služi pamćenje. Sve ovo što ste vi nabrojili u ocjeni potrebnih sredstava je bilo nula ili kako vaš premijer kaže ziro. Prema tome, ako je to ocjeni potrebnih sredstava bilo nula ili ziro onda mi nije jasno na što smo potrošili ovih milijardu i sto. Ja dobro znam kad sam govorio što sam govorio. Kolega Lalovac i zato ja stalno neke stvari, ja njih nikad ne kažem bez veze. Ja dobro znam kad ću ponovno pitati i da naprosto zatvorimo krug da vidimo da to nije to. I nitko u ovom Visokom domu ne voli da netko radi bedaka od njega. ne možeš reći da ćeš nešto napraviti i za to ti ne treba sredstava, a istovremeno kažeš dođe nekakav zakon poslije i onda kažeš je, mi smo to napravili i za to nam je trebalo milijardu i sto milijuna. Dakle, o tome se radi, o ničem drugom. mislim i vi i ja i svi koji su sudjelovali u pregovorima oko korištenja kredita institucionalnih banaka za provođenje reformi točno znamo kako to ide. Ali onda kad dođe zakon recimo iz zdravstva ne može netko reći to ne košta ništa, a za par milijardi se pretepaju nekakve pozicije. I zato mi u Saboru moramo, vi u Ministarstvu financija zbog sebe da vam bude lakše da vas ne prozivaju kako su sve prije vas prozivali. Morate tražiti da vam oni koji traže sredstva pišu za što ćete novce utrošiti i koji će biti efekat od svega toga skupa.

Ne bih se ni javio za pojedinačnu raspravu, ali s obzirom na raspravu gospodina Šukera onda vrlo jasno. 150 milijuna eura ili milijarda i sto milijuna kuna nije novac koji će se utrošiti za navedene reforme. Navedene reforme i promjene su bile pretpostavka da se dobije milijarda i sto milijuna. Milijarda i sto milijuna je radi trajnog deficita u državnom proračunu. Milijarda i sto milijuna je da bi se mogle isplaćivat mirovine koje se isplaćuju daleko više nego što se novaca prikupi. Milijarda i sto milijuna je novac koji će se trošiti zato što plaćamo kamatu za koju nismo osigurali prihode. Prema tome, rupe u proračunu koje su nastale zbog toga što imamo prevelike kamate, zato što imamo veće isplate mirovina nego prihode su te koje će se pokrivati sa ovim novcima. Prema tome, ovi novci služe za to da bi ublažili posljedice vanjskog zaduženja. Vanjsko zaduženje sami vidite uvijek sa rizikom Hrvatske, uvijek uvijek je daleko skuplje nego negdje drugdje. Prema tome, institucionalne banke daje povoljnije kredite da bi se rješavalo deficite. Prema tome, ovo nije namjenski novac za reforme, nego se sve ovo kao pretpostavka moralo obaviti da bi se dobilo povoljne kredite. Prema tome, Hrvatskoj za popunu rupa u proračunu jednostavno treba novaca i to je svrha ovakvih zajmova koji se i daju za strukturne da bi se ublažilo negativne efekte na deficite u državnom proračunu. Moram vrlo jasno napomenuti da je za odobrenje ovog drugog kredita stav Svjetske banke bio vrlo, vrlo žestok u tom dijelu da li se kredit može ili ne može odobriti prije reforme. Taj kredit se itekako pokušalo dobiti i u 2013. godini i dobrim dijelom nije Svjetska banka htjela odobriti taj kredit iz razloga što nije bila zadovoljna provedbom provedbom određenih reformi usvajanjem određenih zakona koji su onda davali pretpostavku da će se smanjivati deficit. I kad mi promatramo visinu deficita u državnom proračunu i 2012., 2013., 2014. tada ćemo vidjeti da se itekako onaj primarni deficit znatno smanjio, a primarni deficit znači da se rashodovna strana za redovne rashode RH jer su i trošak administracije i zdravstvo i socijala i mirovinski sustav i pojedina ulaganja približava iznosu iznosu naplaćenih po osnovu prihoda, redovnih prihoda i da tu su sve manji i manji deficiti. Problem hrvatskog deficita su vrlo visoke kamate na ukupne dugove radi toga što su se ti dugovi neracionalno stvarali jer se na vrijeme nisu provodile reforme. Što znači da itekako bankari, a pogotovo Svjetska banka prati kolika je odgovornost u tome da se ne stvaraju novi deficiti koji će samo otvoriti rupe. Pa osobno kako sam i učestvovao u svemu tome moram zaista zahvaliti posebno cijeloj ekipi Svjetske banke i njihovi djelatnici ovdje u Hrvatskoj ali i u Bruxellesu i u jednostavno uvijek je želja stručnjaka Svjetske banke da pomognu zemljama u teškoćama i da što više sa svojim znanjem i prijenosom svog znanja uspiju utjecati na smanjivanje neravnoteža u državnim proračunima. I pokušajmo shvatiti ovaj kredit, on nije samo jačanje vanjskog duga, on nije samo jedan novi dug, on je dug koji će dio vrlo loših ja bih rekao međunarodnih kredita zbog onog rizika Hrvatske umanjiti, koji će ipak pomoći u otplatama i kamata ali oni su i znak ozbiljnih programa i radova stručnjaka Svjetske banke i ljudi u Vladi RH koji su eto sve probali učiniti da se te neravnoteže umanje. Daleko smo još od toga, ali itekako nam je suradnja sa Svjetskom bankom važna jer to nije samo novac, to je i dio iskustva i znanja. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica kolega Linić moja namjera u raspravi je bila upravo da isprovociram ministra da kaže ovo što ste vi rekli. Jer da sam ja rekao da se s tim novcima pokriva deficit onda bih ja bio zločesti oporbenjak. A ja to nisam htio, ja sam htio sa raspravom pokazati da oko nekih stvari naprosto želimo konstruktivno raspravljati. Ali je najveća tragedija da ministar nakon, ja sam čak u jednoj rečenici u svojoj raspravi rekao da se po metodologiji vođenja knjigovodstva proračuna krediti institucionalnih banaka vode drugačije. Dakle, onaj dio koji se isplaćuje te godine se knjiži u trošak i zato on kao takav služi za ublažavanje visokog deficita. A to je ono što nažalost kolege i kolegice koji nisu imali priliku sudjelovati u razgovorima ne znaju. I to je ono što treba ovdje napisati na drugačiji način. Ja jesam zato citirao što je ovdje napisano kao potpora reformama očekujući da će ministar reći ovo što ste vi rekli. Jer naprosto svaki kredit koji dođe od institucionalne banke je potpora za određene reforme. Dakle, smanjit će na određeni način deficit i na takav način stvoriti preduvjet da novo zaduženje bude za nekakav promil niže od prethodnog. I na takav način onaj dio manje plaćenih kamata onaj tko je dobio takav kredit može utrošiti za nešto Ali to treba reći ovdje javno i otvoreno, a ne stalno s nekakvim figama u džepu pričamo ovo ili ono kao da na kraju krajeva se neće saznati zašto je taj kredit otišao. I kad ga počnemo sutra vraćati na pozicije Ministarstva financija u onom ukupnom dijelu piše i koliko se vraća kredit od Svjetske banke. Pa ćete vidjeti da u svakom ovom obrazloženju vam piše klasično surađujemo s njima od '93., isfinancirano je toliko reprograma ali isto tako negdje oko 2 milijarde i još nešto dolara smo mi njima dužni s tog osnova. Prema tome, to je to. Ali kažem jedna točka o kojoj smo mogli raspraviti puno stvari oko kojih se inače svađamo ovdje u Saboru je prošla praktički bez rasprave.